Уважаеми колеги, добро утро! Моля да заемете местата си. Моля за регистрация. Колеги,

Моля за регистрация.

си. Моля за регистрация. Има регистрирани 126 народни представители. Имаме кворум. Откривам днешното пленарно заседание.

Молбата е внесена в Деловодството на Народното събрание от Зорница Стратиева и Зарко Маринов. Започваме с точка първа, която беше фиксирана за днес,

Благодаря, господин Председател.

Комисията по земеделието, храните и горите проведе заседание на 20 юли 2022 г., на което обсъди цитирания законопроект. В заседанието взе участие Елена Иванова – директор на дирекция „Развитие на селските райони“ в Министерството на земеделието. Законопроектът беше представен от народния представител Пламен Абровски. Промените са свързани с новата мярка, създадена с Регламент (ЕС) 2022/1033 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2022 г. за за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна. Мярката дава възможност на държавите членки да използват наличните средства по действащите програми за развитие на селските райони, в размер до 5% от общия принос на ЕЗФРСР за 2021 – 2022 г., за подкрепа на засегнати от кризата земеделски производители и малки и средни предприятия. Подкрепата следва да се насочи към най-засегнатите бенефициери, като държавите членки могат да определят условия за допустимост и когато е целесъобразно, обективни и недискриминационни критерии за подбор. Подпомагането е под формата на еднократно платима сума, която се изплаща до 15 октомври 2023 г. въз основа на заявления за подпомагане, които трябва да бъдат одобрени до 31 март 2023 г. Максималният размер на подпомагането не може да надвишава 15 000 евро на земеделски стопанин и 100 000 евро на малки и средни предприятия. В тази връзка със Законопроекта се създава правно основание за издаване на наредба за прилагането на новата мярка и се регламентира нейното прилагане чрез Интегрираната система за администриране и контрол. Законопроектът съответства на изискванията на Закона за нормативните актове,

От Министерството на земеделието заявиха, че Законопроектът ще даде законовата възможност Министерството да разработи подзаконовия нормативен акт, който да позволи предоставянето на финансово подпомагане в размер на близо 33 млн. евро. В тази връзка призоваха за подкрепа на Законопроекта и неговото спешно приемане. Народният представител Пламен Абровски подчерта, че предвид важността на предлаганите промени, спешния им характер и нестабилността на политическата обстановка, ще предложи двете гласувания на Законопроекта да се проведат в едно пленарно заседание. Всички народни представители се обединиха около становището, че Законопроектът следва да бъде подкрепен и разгледан максимално бързо в пленарна зала. След проведената дискусия Комисията по земеделието, храните и горите с 18 гласа „за”, без „против” и „въздържал се” предлага на Народното събрание Благодаря Ви, господин Абровски. Ще вземете ли становище по вносител? Господин Председател, в самия доклад, за да не губим време, е и становището на вносител. Колеги, ще Ви кажа две думи по отношение на Законопроекта и защо е толкова спешен. В момента Европейският съюз ни дава възможност да извадим 5% от бюджета на Програмата за развитие на селските райони. Към настоящия момент, за съжаление, има опасност и риск от загуба на средства по изпълнението на Програмата за развитие на селските райони. и не създадем това правно основание, възможността тези средства да бъдат загубени ще бъде изключително голяма, още повече че с оглед нестабилната политическа обстановка, не се знае дали и как Народното събрание ще може да приеме едно такова правно основание. Така че моята молба към Вас е да подкрепите Законопроекта. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Абровски. Откривам дискусия, колеги. Има ли желаещи за изказване?

Благодаря Ви, господин Председател. Колеги, ще прочета първо част от мотивите към Законопроекта, а именно: „Подкрепата, предоставена от държавите членки, следва да допринася за продоволствената сигурност или да се справя с пазарните дисбаланси, да подпомага земеделските производители, заети в поне една от изброените по-долу дейности, с които се преследват посочените цели. Целите са: кръгова икономика; управление на хранителните вещества; ефективно използване на ресурсите; екологични и щадящи климата методи за производство.“ За мен от 15 години големият проблем на усвояването на еврофондове, включително и в земеделието, е това, че се гледа много повече на количеството, отколкото на качеството, оттам и ефективността на еврофондовете като че ли намалява. За мен е много важно, когато предоставяме такива помощи на земеделски производители, след това да имаме и някаква отчетност за постигнатите цели, които са били заложени в Законопроекта, съответно в програмата на Европейския съюз за субсидии. Това ми се губи за момента и смятам, че ако искаме България да просперира и да върви напред и усвояването на еврофондове наистина да служи за целите на кохезията и за достигане поне на средноевропейското ниво на развитие, такава отчетност е много важна. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Панев. Има ли реплики, колеги, към това изказване? Не виждам. Други изказвания? Госпожо Стратиева, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Абровски! Този законопроект е изключително важен, той засяга Програмата за развитие на селските райони и нейното финансиране от Европейския съюз. Финансиране обаче не се знае дали ще има, тъй като имаме два регламента, които не са транспонирани и хармонизирани с нашето законодателство по отношение на групите земеделски производители. Тези два регламента изискват наличие на групи земеделски производители и организации на земеделски производители в националното законодателство. Такива липсват в нашия закон. И двата регламента предвиждат подпомагане на тези групи, такава възможност обаче няма. Това е същият Закон за подпомагане на земеделските производители, затова вчера предложих промяна в Проектозакона, предложен от господин Абровски. Европейската комисия много държи на тях, Европейският парламент също много държи на тях, това е важна материя в политиката за развитие на селските райони. Застрашава ни наказателна процедура от Европейската комисия, ако това не бъде хармонизирано

Заповядайте, колега, имате думата. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ подкрепяме това предложение, въпреки че ние като опозиция трябвало да сме против тези решения на Европейския съюз, които да приемаме. Ние смятаме, че това са важни неща, и без значение, че няма посока къде ще влязат тези пари, те ще бъдат

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Правя това изказване, с което искам да заявя, че парламентарната група на ГЕРБ-СДС ще подкрепи настоящия законопроект. Правя това изказване и защото колегите преди мен, които взеха думата, направиха изказвания, които по принцип не кореспондират с текста на предложения законопроект и неговата същност. Затова искам да обясня, че става въпрос и защо е важно този закон да се приеме, защо бих, ако от залата няма заявки за предложения между първо и второ четене, защо бих изразила волята да се приеме и на второ четене. Намираме се в политическа обстановка, в която не е ясно ще има ли редовен кабинет, кога, ще продължи ли дейността Народното събрание, или ще му бъде прекратен мандатът. В същото време има решение на Комисията, с което се позволява да програмираме извънредна мярка в Програмата за развитие на селските райони до 5% от нейния бюджет, с която мярка да подкрепим земеделските производители във връзка с последствията от военния конфликт. В същото време тази мярка е написана като една от ключовите мерки в така наречения екшън план за предотвратяване на загуба на европейски средства за настоящата година. Бюджетът, ориентировъчният, който би се получил на тази извънредна мярка, е около 33 млн. евро общо. настоящият законопроект на колегата Абровски следва да бъде приет поради две основни причини: ние да изпълним тази мярка в екшън плана и да не допуснем загуба на европейски средства, нещо, което не се е случвало от далечната 2007 – 2008 г. второ, разбира се и безспорно, този бюджет да бъде разпределен според нуждите по начин, по който Министерството на земеделието го програмира за извънредна подкрепа на българските фермери. Това е същността на Законопроекта. В името на отговорността към земеделския сектор ние няма да правим предложение между първо и второ четене в опит този законопроект да мине и днес на второ четене, на земеделието да има перспективата да започне веднага програмирането на тази мярка и, разбира се, тя да бъде разплатена, за да предотвратим загуба на средства – хипотеза, в която държавата не е изпадала от 2007 – 2008 г. Затова отговорното решение за мен категорично е този законопроект да бъде подкрепен. Пак казвам, това е същността, колегата Абровски също може да вземе изказване, ние водихме такъв дебат вчера на извънредното заседание, затова беше извънредно, и това е неговата същност, поради което реших да взема думата, тъй като първите две изказвания на практика бяха извън контекста на предложения законопроект. Уважаеми колеги народни представители, още веднъж заявявам, че парламентарната група на ГЕРБ-СДС, водена от тези два мотива, за нас отговорното решение е подкрепа на Законопроекта на първо четене, ние няма да правим предложения между първо и второ четене, за да мотивираме приемането му на второ четене и Министерството на земеделието да може да започне веднага програмирането, тъй като, за да няма загуба на средства, това изисква и съответни срокове на разплащане. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Танева. За реплика ли сте, господин Митев? Заповядайте. Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Танева, за каква отговорност говорите,

Уважаеми господин Председател! Уважаеми колега от „Продължаваме Промяната“, Вашата реплика изобщо не беше по същество към направеното изказване. Политическа партия и парламентарната група на ГЕРБ-СДС изрази ясно своята политическа воля. Вие не може да очаквате да искате да продължавате да управлявате и опозицията да Ви прави кворума. Това са основни правила. Никога, когато сме били в управление, не сме разчитали на опозицията да прави кворума за пленарните заседания. И още нещо ще Ви кажа Вие въведохте нови стандарти в политиката, мнозинство нямате, от кабинет искате да си тръгвате. Е, не е било такова нещо никога. Благодаря, господин Председател. да не дебатираме политическите аспекти на това, което ни разделя, а да гласуваме това, което ни обединява в момента, а именно добруването на нашите земеделски производители – на хората, които ни хранят. Защото аз вчера на Комисията бях изключително щастлив от факта, че независимо от политическите ни различия всички колеги, цялата Комисия, единодушно гласува предложението. Защо? Защото то е позитивно и полезно за българския народ. По отношение на първите две изказвания. Към господин Панев ще се обърна, отчетност, господин Панев, има. За това има цяла институция, наречена Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. А по отношение на изказването на госпожа Стратиева, честно да си призная, аз не го разбрах, защото правни основания за групите и организациите на производители и към настоящия момент съществуват. Благодаря.

Господин Абровски, не знам как ще го разберете, тъй като подозирам, че с този законопроект финансираме конкретна група производители – не всички, които имат пряко участие в земеделието. За мен е изключително неприятно цялото гласуване на този законопроект в деня на внасянето му – извънредна комисия,

(ДБ): Съвсем накратко, тъй като наистина дебатът се разля. Да, отчетност може да има във Фонд „Земеделие“, въпросът е доколко целите се изпълняват, за 15 години назад говоря. Според мен заложените цели в този закон трудно можем да кажем, че са

Уважаеми господин Абровски, моля Ви в дупликата, все пак, да уточните на колегите от „Демократична България“, защото явно сме били в различни комисии вчера, че и становището на Министерството на земеделието беше, че тези средства ще бъдат разпределяни според нуждите във всички сектори на земеделието. Никога не е ставало дума на Комисията нито от страна на народните представители, нито от страна на Министерството на земеделието, че тези средства ще се използват за конкретни сектори. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Белова. За дуплика, господин Абровски – имате думата, заповядайте.

ще се обърна към госпожа Стратиева. Четете ги тези документи бе, госпожо Стратиева! Четете законите бе! Четете регламентите бе! Вътре го пише абсолютно всичко и няма да се налага да правите коментари и реплики на неща, които окоизвадно не разбирате. Аз знам, земеделските производители не са таргет избирателите на „Демократична България“, но поне бъдете така добра да започнете да четете не само горските регламенти и горското законодателство, а и земеделското. Земеделието Ви храни – не гората. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Абровски. Други изказвания има ли? Заповядайте, госпожо Яхова – имате думата.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 сектор „Земеделие“ показва, че през тази година разходите на земеделските производители са се повишили с 1 млрд. 600 млн. лв. от 23 март досега Европейската комисия прилага правила от мерки за акумулиране на всички европейски и национални средства за подпомагане на земеделските производители в Европейския съюз. е именно това, което ще гласуваме днес – прехвърлянето на 5% от бюджета, който не е използван по Програмата за развитие на селските райони. България вече е стартирала подпомагане от кризисния фонд на Европейския съюз. Предстои и подпомагане по временната мярка. Така че наистина отговорното решение е днес да подкрепим това предложение на Пламен Абровски и на председателя на Комисията по земеделието и горите. Това ще даде възможност на Министерството на земеделието да предприеме съответните действия

„Движение за права и свободи“ първи алармирахме с декларация за риск от продоволствена криза. „Движение за права и свободи“ направи своите предложения при актуализацията на бюджета за още 300 милиона за сектор „Земеделие“. В момента Европейската комисия дава една възможност на всички страни членки и смятам, че всички в тази зала е редно да подкрепим този законопроект

колеги? Няма. За изказване ли сте, госпожо Белова? Заповядайте – имате думата. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, позволявам си отново да взема думата под формата на изказване. Този дебат върви към това, че опозицията днес се явяваме адвокати на Министерството на земеделието и храните, и се чудя защо управляващото мнозинство не е съгласувало своите позиции и не осъзнава важността от приемането на този закон. Колеги, имаме едни средства, които следва да бъдат използвани за подпомагане на различните сектори в земеделието. По първата мярка са финансирани свиневъдството и птицевъдството, които бяха най-ощетените сектори. С тези допълнителни средства ще бъдат финансирани останалите сектори. Министерството на земеделието е започнало програмиране според нуждите на всеки един бранш колко може да бъде подпомогнат, и след като е изготвена тази програма, съответно ще бъдат разпределени тези средства. Не мога наистина да разбера какви са притесненията на колегите от „Демократична България“? За каква отчетност говорим, при положение че всичко е ясно? В Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, всеки един, който иска да се запознае с това кой бранш колко е получил, може да го направи. И защо влизаме в едни дебати, напълно безсмислени, при положение че всички осъзнаваме, че ако ние не приемем този закон, не дадем възможност на Министерството

Госпожо Белова, мисля, че дебатите не са много безсмислени, тъй като за седем месеца работа на тази комисия успяхме да разгледаме само три законопроекта и най-спешният, който трябваше да го процедираме, беше този закон за подпомагане на земеделските производители и мисля, че е много належащ. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Стратиева. Други реплики има ли, колеги? Госпожо Танева, заповядайте. Госпожа Мехмедова – за трета. Колеги, много интересна дискусия става така – не много дълги изказвания, но от различни народни представители. Заповядайте, госпожо Танева. Господин Председател, колеги народни представители! Госпожо Стратиева, нали обяснихме – да, спешен е поради факта, че имаме времеви ограничения, и това е в екшън плана на управляващото мнозинство – да не се загубят средства, на Вашето мнозинство, пък го защитава опозицията. Да, спешен е. Аз Ви разбирам за това, което казвате, но, да, спешен е. На управляващото мнозинство в лицето на Министерството на земеделието тази мярка е в екшън плана – да се предотврати загуба на средства от 33 млн. евро. И днес в залата опозицията защитава

този законопроект, както госпожа Танева каза, в екшън плана е. Просто обяснете защо наистина има такава спешност този законопроект да бъде приет. Дано залата да разбере и наистина да подкрепи този законопроект. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Мехмедова. Госпожо Белова, за дуплика. Уважаема госпожо Стратиева, тук напълно сте права. месеца чакаме управляващото мнозинство да ни представи законопроекти, които да разглеждаме на Комисията. Това е факт, че не се случи. Но смятам, че това не следва да бъде реплика към изказване на опозицията. Това показва Вашето управленско можене. Относно репликата на госпожа Мехмедова. Точно заради това, което каза госпожа Стратиева, че седем месеца не знаем, не се работи по един законопроект, няма внесено от страна на кабинета нищо, касаещо земеделието, сме изправени пред ситуацията в последните дни на това Народно събрание да приемаме законопроекти,

Благодаря, господин Председател. От името на парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ искам да кажа, че ние също ще подкрепим този закон, Колеги, моля Ви за тишина, ако обичате – не чуваме говорещия от трибуната.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, честно казано, за пореден път съм изненадан как от нещо чисто оперативно правим един политически дебат, който е лишен от всякакъв смисъл. Има ли някой в тази зала, който е против да има Министерството правно основание да не загуби 33 млн. евро? Има ли такъв човек в залата? Ако има, да вдигне ръка, да го видим кой е. Колеги от ГЕРБ-СДС, аз разбирам, че политиката трябва да се прави в залата, но експертните мнения трябва да се изразяват в Комисията. Вчера Комисията мина точно за пет минути,

има нещо по-съществено и по-същественото е да си вършим работата, защото секторът е един от най-потърпевшите на фона на кризата, която има в Европа, в света и в нашата страна. Ако ние не вземем конкретни мерки, а това е част от тях

всички бяхме единодушни за пет минути, днес водим разговор вече около 40 минути за едно и също. Просто не разбирам! Дайте да го приключим това нещо, да вървим към гласуване и да си гледаме другата работа. Госпожо Стратиева, вчера с Вас имахме разговор, в който Ви обясних, дълго го водихме. Това, което Вие говорите, е така, но то не е тема на този дебат и на това, което коментираме в момента. Дайте да не влизаме в тези разговори. Нещо, което трябва да се случи днес на две четения, за да имат сигурност земеделските производители – какво повече трябва да кажем от това? Европейски средства!

да, нормално е да има политически дебат, тъй като това е политически орган. Нормално е Министерството на земеделието да си беше свършило работата, ама не е. Нормално е да беше извървяна цялата процедура, която наистина изглежда тежка с цялото съгласуване, с публични обсъждания и така нататък, но когато става въпрос за толкова важна материя, каквато разискваме в момента, е нормално да има власт и тя да си свърши своята работа и на нашето внимание да бъде представен един закон, който е минал съответните обсъждания, минал е през заинтересованите групи и тогава идва тук, в парламента. Сега Вие водите в момента и разговори за правителството. Получава се така, че кандидати за министри ще имате много, но власт няма. Власт няма и властимеещите, управляващите, се държат като опозиция – от една страна, внасят закони през депутат, от друга страна, групата на „Продължаваме Промяната“ казва: ама защо се води този дебат, ама ние ще подкрепим – тоест типично опозиционно поведение. Какво имаме сега в парламента? Нямаме власт,

Уважаеми господин Маринов, напълно съм съгласна с това, което казахте, само не мога да разбера защо се обръщате към парламентарната група на ГЕРБ-СДС, при положение че от вчера в Комисията имаше две изказвания, които бяха на ГЕРБ-СДС. От вчера ние сме като медиатор на управляващото мнозинство да се разберат, че този закон е толкова важен за земеделските производители, и да се опитаме да обясним на управляващите, които са в коалиция, как трябва да се разберат, за да подкрепят този закон и не мога да разбера защо упрекът Ви е към нас, при положение че ние от вчера се опитваме да Ви кажем: съберете се, нали управлявате, приемете този закон, опозицията с две ръце ще Ви подкрепи. Не мога да разбера, господин Маринов, защо към нас. Репликата Ви трябваше да бъде към

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Маринов, това не е безсмислен спор или разговор, това е политически дебат, защото вчера Министерството на земеделието отчете 450 млн. лв., осигурени за подпомагане на чувствителните сектори в българското земеделие, от тях 300 милиона са по предложение на опозицията, по предложение на „Движение за права и свободи“.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, колеги репликиращи, ще започна, разбира се, с господин Чобанов, той както винаги е конструктивен, достатъчно уважаван от мен. Прав сте, господин Чобанов, но не измествайте разговора в правенето на правителство, ние днес правителство не правим в тази зала, има време за този дебат, ще го говорим какво правим

аз твърдя, че Министерството на земеделието си е свършило работата перфектно. Дебатът не е безсмислен, госпожо Яхова, той е изключително смислен, безсмислени са доводите и мотивите, които се изказват тук, които отново превръщат един действително важен и оперативен разговор в едно политическо говорене. Да, защото трибуната е политическа и тук трябва да се води политически дебат. Това е така. Но в никакъв случай не следва, когато отворим една тема, така си мисля аз поне, в случая секторна, да станем и да си кажем всичките заслуги, защото по Вашата логика ДПС предложи и допълнително 300 милиона за подпомагане на сектора, Вие гласувахте за, ние също гласувахме за и цялата зала гласува за, но не е темата това в момента да казваме кой какво е направил, а какво правим в момента още в допълнение на тези 300 милиона? Госпожо Белова, не съм се фокусирал в парламентарната Ви група. Казах го от гледна точка на това, че активността, когато видите камерите, действително е впечатляваща. Но е нормално, Вие сте политици с опит, съвсем нормално е, разбирам Ви напълно. Дайте да вървим напред, колеги. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Маринов. Господин Костурков, за изказване имате думата. Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Колеги, от едно чисто техническо решение, което дава правно основание на Министерството на земеделието да разполага с още едни допълнителни 60 млн. лв., ние го обърнахме на не знам – политически или какъв, той вече не е и политически дебат. Колеги, моля Ви, особено тези, които сме свързани със земеделието. Малко по-надолу в Програмата има и Закон за ветеринарната помощ. Ако продължаваме с това темпо, никога няма да стигнем и до него.

Уважаеми колеги, подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители с вносител

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, на основание чл. 76, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,

„ЗАКОН за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители § 1. В чл. 9а, т. 2 думите ,,и 39б“ се заменят с „39б и 39в“.

Законопроект за ратифициране на подписаното на 6 април 2022 г. в София Споразумение между правителството на Република България и правителството на Швеция за прекратяване на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Швеция за взаимно насърчаване

подписан в София на 19 април 1994 г., № 47-202-02-18, внесен от Министерския съвет на 29 юни 2022 г. На свое заседание, проведено на 6 юли 2022 г., Комисията по икономическа политика и иновации разгледа Законопроекта за ратифициране на подписаното на 6 април 2022 г. в София Споразумение

Законопроектът беше представен от Димитър Данчев – заместник-министър на икономиката и индустрията. След влизането в сила на Договора от Лисабон Европейската комисия стартира инициатива за прекратяването на двустранните инвестиционни договори. Съдът на Европейския съюз постанови, че арбитражните клаузи в международните договори за защита на чуждестранните инвестиции между държавите членки противоречат на чл. 267 и чл. 344 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Законът за ратифициране на Споразумението за прекратяване на двустранните инвестиционни договори между държавите – членки на Европейския съюз, е приет от 44-тото народно събрание на 7 октомври 2020 г. Няколко държави членки, между които и Швеция, не подписват многостранното споразумение, но заявяват готовност да пристъпят към двустранно прекратяване на инвестиционните си договори, в случай че са налице такива с останалите държави членки. През август 2020 г. стартира техническата работа по изготвяне на проект на Споразумение между България и Швеция за прекратяване на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Швеция за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан в София на 19 април 1994 г. С предложеното Споразумение се прекратява и член 12, параграф 3 от Договора, който разширява защитата на инвестициите, направени преди датата на прекратяване на Договора за последващ период от време. По този начин член 12 няма да поражда никакви правни последици след влизането в сила на Споразумението. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за“ – 11, без „против“ и „въздържал се“ народни представители.

Законопроект за ратифициране на подписаното на 6 април 2022 г. в София Споразумение между правителството на Република България и правителството на Швеция за прекратяване на Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Швеция за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан

текста на Законопроекта за второ гласуване.

Радвам се, че колегите от ПП следят кога сме в залата и кога не сме. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! От месеци ние от ГЕРБ-СДС заедно с нашия лидер господин Бойко Борисов се борим меморандумът с Gemcorp, подписан на 23 март тази година (ръкопляскания и смях), да бъде прекратен, а Вие управляващите направихте всичко възможно да прикриете поредната измама на Вашето правителство. С този меморандум се опитахте да дадете цялата ни енергетика на една офшорка с неясни капитали и спорни имена. Малки модулни реактори за АЕЦ „Белене“ и АЕЦ „Козлодуй“, Зелената сделка, въглищните ни мощности и Планът за възстановяване и устойчивост са малка част от заложеното в него. Вие предадохте националните ни интереси и националната ни сигурност в енергетиката на олигарси, господа управляващи. Първо не искахте да сформираме Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно подписването на този меморандум. Два месеца водихме битка, за да създадете такава комисия. И за да сте сигурни, че истината няма да излезе, си сложихте Ваш председател на Комисията. Няколко пъти направихте опит да саботирате дейността на Комисията. Първо Кирил Петков и Асен Василев не отговориха на исканията на Народното събрание за предоставяне на документи и данни. Не знаем кой предложи Gemcorp и как беше избрана тя, защото те до ден днешен не са ни отговорили. После председателят на Комисията във вторник на заседанието отказа да подложи на гласуване, след изслушване на председателя на ДАНС, предложението на ГЕРБ-СДС Комисията да излезе с незабавно предложение до Народното събрание, с което да се задължи Кирил Петков да прекрати тази корупционна схема. Нарушихте всички правила, господа управляващи! Нека да е ясно едно – Кирил Петков е крил в кабинета си доклад на ДАНС относно Gemcorp в продължение на три месеца (реплики от ГЕРБ СДС) и не е предприел нито едно действие за неговото прекратяване. Докладът е получен в Министерския съвет на 24-ти. Криел е в кабинета си далавера за 1 млрд. долара. Точно така! Освен това ни е излъгал за проверките на ДАНС и доказателство за това е собственият му отговор до Народното събрание, с което не предостави нито едно разпореждане до ДАНС с искане за проверка на нито една компания.

Нали беше някаква ултра невероятна инвестиция, която обещаваше светли бъднини?! Защо ни отнехте светлото бъдеще, господа управляващи?! Защо?! Какво не искат Кирил Петков и Асен Василев да се знае, за да прекратяват днес този меморандум?! Докладът на ДАНС и изслушването на председателя на Народното събрание много ясно показаха, че притесненията на нашата парламентарна група от ГЕРБ СДС за националната сигурност не само са били основателни. Нещата са много по лоши от това, което ние сме си представяли. Изведнъж обаче се притесниха и депутати от „Демократична България“.

Защо не подкрепихте предложението на ГЕРБ-СДС за прекратяване на меморандума във вторник, когато трябваше да бъде подложено на гласуване? Не стига това, но от вчера си приписвате и заслугите за прекратяването на този меморандум. Не Ви ли е срам?! Ние от ГЕРБ-СДС имахме една борба в тази тема и тя беше Вие да постъпите държавнически. Не го направихте! Уплашихте се едва когато дадохме документите на председателя на ДАНС за офшорките. Чак тогава реагирахте. Изрекохте много лъжи за Gemcorp. Накратко ще се опитам да изредя само няколко от тях. Кирил Петков излъга, че е възложил предварителна проверка за Gemcorp по отношение на има ли наличие на руски капитали. Установен факт! Кирил Петков излъга, че е възложил и повторна проверка на ДАНС – установен фактът от неговите отговори. Кирил Петков скри, че има доклад на ДАНС, който е получил на 20 април. Скри го в национален ефир – в интервю на 8 юни пред национална медия. Кирил Петков излъга, че при най малко съмнение относно компанията правителството само ще прекрати този меморандум. От април до днес Вие не предприехте никакви действия. Кирил Петков също така излъга, че това е писмо за намерение. Не, не е писмо за намерение, защото в него има клаузи за арбитраж. В нито едно писмо за намерение няма клаузи за арбитраж, и то не двустранен акт. Тук е налице двустранен акт. Асен Василев излъга, че Gemcorp му е предложен от американското посолство. Освен това излъга и че Gemcorp му е предложена пък от английското посолство. И двете го опровергаха. Накрая още в първия ден, когато обявихте меморандума, може би с идеята да прикриете кой е реалният собственик, Вие излъгахте с кого сте подписали меморандум. И това излъгахте! Какво не знаем за Gemcorp и какво трябва да разберем? Кой доведе Gemcorp при министъра на енергетиката? Кой и защо даде енергетиката ни на една офшорка? Кой взе комисиони за този меморандум? Защо не беше спазена нито една процедура за избор на компания в рамките на Министерството на енергетиката? Защо не беше извършена проверка на капитала на компанията? Защо този меморандум е сключен буквално за 12 дни? Защо в него е посочена цялата ни енергетика? Веригата от офшорки Gemcorp Holdings регистрирана 2016 г. (показва документ) – това е сертификат от финансовите служби на Джърси. Това е компанията, с която реално е подписан меморандумът. В тази компания участие имат две други офшорки, господа. Едната е регистрирана на британските Вирджински острови, а другата на Кайманите. На Кайманите! Отново се казва Gemcorp Partners LP. Тази офшорка между другото е в консолидираните финансови отчети на Gemcorp във Великобритания и ако сте направили една елементарна проверка, сте щели да разберете за нея. Компанията на Кайманите също е регистрирана 2016 г. Обаче знаете ли какво? До ден днешен няма управител. Това са документи от регистъра на Кайманските острови.

на временната комисия очакваме министър-председателя Кирил Петков, министъра на финансите Асен Василев и министъра на енергетиката да дойдат и да обяснят действията си и кой им докара Gemcorp в България? Кой олигарх? Някой трябва да понесе отговорност за действията си. Благодаря Ви за вниманието. Колеги, преминаваме към разглеждането на второ четене на Законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителство Република България и правителството на Швеция за прекратяване на договор между двете правителства, подписан на 19 април 1994 г. в София. Има ли изказване по

Доклад на Комисията по земеделието, храните и водите – господин Абровски, заповядайте, имате думата.

Комисията по земеделието, храните и горите проведе заседание на 8 юни 2022 г., на което обсъди цитирания Законопроект. В заседанието на Комисията взеха участие – от Министерството на земеделието: доктор Ваня Русева – държавен експерт в дирекция „Политики по агрохранителната верига“, Едита Хюсеин-Томова – главен експерт в дирекция „Животновъдство“, и Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правни дейности и законодателство на Европейския съюз“; от Българската агенция за безопасност на храните – професор доктор Христо Даскалов доктор Силвия Пеева – началник на отдел „Хуманно отношение към животните“ в дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните“.

В Комисията по земеделието, храните и горите са постъпили два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, като на основание чл. 77, ал. 1, изречение четири от ПОДНС Комисията разгледа самостоятелно настоящия законопроект, който беше представен от народния представител Пламен Абровски. Той обясни, че основните промени са свързани със синхронизиране на българското законодателство с влезлия в сила Регламент 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно ветеринарните лекарствени продукти и за отмяна на Директива 2001/82/ЕО, който предвижда редица промени в правното регулиране на обществените отношения, свързани с ветеринарните лекарствени продукти. В тази връзка се предлагат следните промени: Понятието „ветеринарномедицински продукти“ се заменя с „ветеринарни лекарствени продукти“. Действащите лицензионни режими за употреба, за производство, за търговия на едро и за търговия на дребно с ВМП се заменят съответно с безсрочни разрешения за търговия, за производство, за търговия на едро и търговия на дребно. Лицензионните режими на хомеопатични ветеринарно-лекарствени продукти и на имунологичните ветеринарно-лекарствени продукти стават регистрационни. Регламентират се процедурите по издаване или отказ за издаване на разрешенията, временно спиране на тяхното действие, отмяна или промяна на условията по тях. Разрешенията за търговия с ВЛП ще са валидни само на територията на Република България, като при определени обстоятелства изпълнителния директор на БАБХ ще може да издава разрешение за търговия за ограничен пазар, валидно за срок от пет години или разрешение за търговия при изключителни обстоятелства Въвежда се режим за регистрация на лицата, извършващи производство, внос, съхранение или разпространение на активни вещества, използвани като изходни суровини във ВЛП, като са разписани условията и редът за извършване на тези регистрации. Регламентирани са правилата за разрешаване на паралелна търговия в рамките на Европейския съюз и за търговия от разстояние на дребно с ВЛП. Регламентирани са системата за блокиране и изтегляне от пазара на ВЛП, които не отговарят на изискванията за качество, както и системата за събиране и обезвреждане на отпадъците от ВЛП и системата за фармакологична бдителност. Условията и редът за подаване на информация, процедурите за обработване на сигналите и оценката на резултатите, свързани със системата за фармакологична бдителност, ще бъдат определени с наредба на министъра на земеделието. Като компетентен орган за контрол върху ВЛП е определена Българската агенция по безопасност на храните. Във връзка с влизането в сила на Регламент за изпълнение 2021/520 на Комисията от 24 март 2021 г. за за определяне на правила за прилагането на Регламент 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на проследимостта на някои отглеждани сухоземни животни е предвидено собствениците или ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански животни да подават уведомленията за възникнали събития с животни в животновъдните обекти по чл. 137, ал. 1 до регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ съответния животновъден обект, само по електронен път чрез Интегрираната информационна система на БАБХ. Уведомленията за възникнали събития с животни в животновъдни обекти – лични стопанства – по електронен път чрез Интегрираната информационна система на БАБХ или писмено. Въвеждат се съответните административнонаказателни разпоредби за нарушения по Закона. С Преходните и заключителните разпоредби е предвидено изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните да издаде служебно безсрочни разрешения за производство, за търговия на едро, за търговия на дребно и за употреба на лицата, получили лицензи, издадени по стария ред. До издаване на разрешенията лицензите ще запазят своето действие. Законопроектът съответства с изискванията на Закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и на ПОДНС. В изпълнение на чл. 73, ал. 2 от ПОДНС Министерството на земеделието е предоставило становище, че Законопроектът не подлежи на нотификация. В становището са направени и конкретни предложения за редакции на част от текстовете. В свои становища Сдружение „Кампании и активизъм за животните в индустрията“ и Фондация „Четири лапи“ настояват в Законопроекта да бъдат включени разпоредби, регламентиращи въвеждането на нормативна забрана за отглеждането и/или развъждането и/или умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи в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 Благодаря Ви, господин Абровски. Колеги, откривам дискусия по внесения законопроект. Има ли изказвания? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моят коментар отново ще бъде по начина на процедиране на този законопроект. Паралелно с него беше внесен още един ЗИД на този същия закон – Закон за ветеринарномедицинската дейност. За голямо съжаление, нашият законопроект не е разгледан на тази комисия, не можаха да бъдат обединени и ще трябва отново отваряне на този законопроект, ако бъде приет в настоящия вид, за което ще трябва да затормозим допълнително работата на Народното събрание – за това, че господин председателят на Комисията по земеделието, храните и горите не желае да разглежда два законопроекта с едно и също заглавие, но с допълващи теми по една и съща

Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Стратиева, както и на самата комисия Ви обясних, че има юридически пречки да разглеждаме двата законопроекта в един и същи ден.

Господин Абровски, това е абсолютна дискриминация. Много добре си чета правилниците и законите, които касаят нашата дейност.

В Доклада ясно е записано, че настоящият законопроект на практика е представен и се предлага поради различни изисквания, за които имаме срок съгласно регламенти за въвеждането им в българското законодателство. Всичко това е разбираемо, нормални процедури. Бих задала въпрос, ако някой все пак от Министерството реши да ни отговори. Настоящият законопроект е представен от двама народни представители, той е твърде технически, твърде специализиран по-скоро, отколкото да въвежда политики. Защо този законопроект не е представен от Министерския съвет, защо той не е иницииран от Министерството на земеделието, преминал през съответните съгласувания – най-честите теми са били с Министерството на здравеопазването, а се а се представя от народни представители? Пак казвам, ако реши някой, да отговори. Иначе е ясно, че той е твърде технически. Това са наши задължения и България така или иначе трябва да ги въведе. Разбира се, има детайли

Благодаря, господин Председател. Уважаема госпожо Танева, разбирам, че се съмнявате в моята експертиза по отношение на ветеринарномедицинската дейност, но Законът е с изключителна спешност. Ползвам Вашата реплика отново, за да мога да коментирам това, което беше казано преди малко от преждеговорившите. да допуснем този закон да стане заложник на нечии частни интереси. Точно поради тази причина аз Ви призовавам да го гласуваме във вида, в който е, за да не се наложи Европейската комисия да открива наказателна процедура. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, колеги! Господин Абровски, моят въпрос и призив беше към Министерството на земеделието и техните представители. По принцип за такъв технически и специализиран законопроект истината е, че наистина иска тясна експертиза във ветеринарномедицинското дело. Аз не се съмнявам във Вас като експертиза, но с такава тематика, терминология и дълбочина наистина се прави от изпълнителната власт. Моят въпрос не беше към Вас. Не се съмнявам изобщо във Вашата компетентност, нито на колегата Костурков. Защо това не е инициатива на Министерския съвет? Това е. И пак казах, ако няма представител на Министерството на земеделието – не виждам, може да не ми се отговаря, но е нормално такова специализирано законодателство да се инициира след обществено обсъждане, през експертните екипи на другите министерства, обичайно от Министерския съвет. Благодаря Ви, госпожо Танева. Не виждам желание от Министерството на земеделието някой да вземе отношение. Имате думата, заповядайте. Благодаря, господин Председател. а причината за това е, че това е поредният регламент, който ни е спуснат от Европейския съюз като норматив и ние трябва да приемем в срок, така че няма да го подкрепим. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви. Има ли реплики към това изказване?

Благодаря, господин Председател. Колеги, както каза госпожа Танева, това е доста технически и специфичен закон, който ни позволява да прилагаме или по-скоро да не търпим санкции за неприлагането на европейски регламенти, така че парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ ще го подкрепи с точно обратния мотив, по който парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ няма да го подкрепи. Благодаря. Благодаря Ви, господин Костурков. Реплики към изказването на господин Костурков? Не виждам. Други изказвания има ли, колеги? Не виждам. Закривам дискусията. Трябва да преминем към гласуване на първо четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност № 47-254-01-52, внесен от народните представители Пламен Абровски и Росен Костурков на 13 май Моля, режим на гласуване

По § 2 има предложение на народните представители Иван Ченчев, Инна Иванова, Деян Петков и Васил Зашкев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В чл. 4 ал. 5 се изменя така: Националната стратегия за младежта съдържа: 1. анализ на предизвикателствата пред политиката за младежта; 2. визия за развитието на политиката за младежта; 3. водещи принципи при изпълнението на стратегията; 4. стратегически цели на държавната политика за младежта; 5. основни мерки и финансови механизми за изпълнението на стратегията; 6. очаквани резултати от изпълнението на стратегията; 7. действия по наблюдение, оценка и актуализация на стратегията.“ По § 3 предложение на народните представители Иван Ченчев, Инна Иванова, Деян Петков и Васил Зашкев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Инна Иванова, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. Член 5 се изменя така: „Чл. 5. Народното събрание приема доклад за младежта за период от две години по предложение на Министерския съвет. (2) Министерският съвет внася в Народното събрание доклада за младежта по ал. 1, разработен от министъра на младежта и спорта, в срок до 30 септември на годината, следваща съответния двегодишен период. (3) Докладът за младежта по ал. 1 включва измененията и тенденциите в социално-икономическото положение на младежите през съответния двегодишен период. (4) Съдържанието на доклада за младежта по ал. 1 обхваща най-малко следните тематични области:

Приетият от Народното събрание доклад за младежта по ал. 1 се публикува на интернет страниците на Министерството на младежта и спорта и Националната информационна система за младежта.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4: „§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: В ал. 1 думите „31 март“ се заменят с „30 април“. 2. Създава се ал. 4: „(4) До 30 септември се изготвя отчет за изпълнението на годишния план по ал. 1 за предходната година, който се публикува на интернет страниците на на Министерството на младежта и спорта и Националната информационна система за младежта.“ По § 5 е постъпило предложение на народните представители Иван Ченчев, Инна Иванова, Деян Петков u Васил Зашкев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5: „§ 5.

§ 6: „§ 6. Член 10 се изменя така: „Чл. 10. При провеждане на държавната политика за младежта министърът на младежта и спорта се подпомага от Националния консултативен съвет за младежта по чл. 11 и от Обществения съвет по въпросите за младежта по чл. 11а.“ По § 7 предложение от народните представители Иван Ченчев, Инна Иванова, Деян Петков u Васил Зашкев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7: „§ 7. Член 11 се изменя така: „Чл. 11. „Чл. 11. (1) Националният консултативен съвет за младежта: 1. дава становища по проекти на нормативни актове и стратегически документи, които се отнасят до държавната политика за младежта;

министърът на младежта и спорта или оправомощен от него заместник-министър на младежта и спорта, заместник-министър на образованието и науката, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на външните работи, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на енергетиката, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на земеделието, заместник-министър на икономиката и индустрията, заместник-министър на културата, заместник-министър на околната среда и водите, заместник-министър на отбраната, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, заместник-министър на транспорта и съобщенията, заместник-министър на туризма, заместник-министър на финансите, заместник-министър на иновациите и растежа, заместник-министър на електронното управление, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето,

Поименният състав на Националния консултативен съвет за младежта се определя със заповед на министъра на младежта и спорта по предложение на ръководителя на съответното ведомство или организация по ал. 2.

(6) Националният консултативен съвет за младежта може да кани на своите заседания да присъстват и други експерти в областта на политиката за младежта. (7) Министерството на младежта и спорта публикува актуална информация за дейността на Националния консултативен съвет за младежта на интернет страницата на Националната информационна система за младежта.“

Благодаря, господин Председател. Аз ще коментирам Законопроекта в цялост. Когато беше внесен през месец март, ние от ВЪЗРАЖДАНЕ го гласувахме „въздържал се“, защото имахме няколко забележки, които се отнасяха, едната към тематичните области, където беше заложено принадлежност към Европейския съюз, а липсваше възпитание в дух на родолюбие. Промените, които са направени сега, са да бъде премахната принадлежността към Европейския съюз, с което ние сме съгласни. Както и другата ни забележка беше докладът да не е на всеки три години, а да бъде на всеки две години, за да може Народното събрание в рамките на своя мандат да упражни контрол върху него. Тези две забележки са изпълнени, затова ние ще подкрепим Законопроекта в цялост и член по член. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС АТАНАСОВ: Благодаря Ви. Има ли реплики към изказването? Не виждам. Други изказвания има ли? Също не виждам. Колеги, подлагам на гласуване

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8: „§ 8. Създава се чл. 11а: „Чл. 11а. (1) Общественият съвет по въпросите за младежта: 1. обсъжда и дава предложения и становища по проекти на нормативни актове на министъра на младежта и спорта; спорта; 2. обсъжда и дава предложения по проекти на стратегически и програмни документи, както и по доклади за изпълнението на политиката за младежта в страната; 3. предлага конкретни инициативи в областта на политиката за младите хора в страната;

3. един представител на Националното представителство на студентските съвети в Република България; 4. до 14 представители на младежки организации по смисъла на чл. 20, ал. 1; 5. 1; 5. до 6 представители на организации, работещи със и за младите хора. (3) Процедурните правила за избор на организациите по ал. 2, т. 4 и 5 се определят със заповед на министъра на младежта и спорта. (4) Мандатът на Обществения съвет по въпросите за младежта е три години. (5) Поименният състав на Обществения съвет по въпросите за младежта се определя със заповед на министъра на младежта и спорта по предложение на съответната организация. (6) Министърът на младежта и спорта издава правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по въпросите за младежта. (7) Министерството на младежта и спорта публикува актуална информация за дейността на Обществения съвет по въпросите за младежта на интернет страницата на Националната информационна система за младежта.“ ал. 1.“ Параграф 10 – предложение на народните представители Иван Ченчев, Инна Иванова, Деян Петков и Васил Зашкев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §

Процедура? Заповядайте за процедура. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Председател, уважаеми колеги, тенденция е в днешния ден всички обсъждани законопроекти да се разглеждат без участие на представител на Министерския съвет. Обсъждаме Закон за младежта, чийто вносител е Министерският съвет, тук няма дори присъствие на представител на изпълнителната власт, без значение нивото. Да, министърът на спорта е в оставка, но има заместник-министри. Направени са редица предложения, които на основание чл. 79, ал. 6 са възприети като редакционни такива в заседание на Комисията. Аз не съм член на тази комисия, но въпреки това считам, че за народното представителство е важно да чуе позицията и на Министерския съвет. Според мен не е допустимо който и да е законопроект, касаещ която и да е обществена сфера, да се обсъжда на „алангро“ и да нямаме становището и мнението на Министерския съвет. Затова моля настоятелно, господин Председател на Комисията, и Вие, господин Председател, да поканите представител на Министерския съвет. Аз лично, слушайки предложенията на госпожа Иванова, не мога да формирам мнение как този обществен съвет ще работи, тъй като, доколкото чух, той ще е от излъчени от многобройни членове от най-различни организации – до 14, например ми направи впечатление, кога ще има правилник, издаден от министъра, какви са сроковете. Това са все въпроси, които бихме искали да поставим на представителите на изпълнителната власт.

Процедура ли искате? Заповядайте да чуя и Вашата процедура. Благодаря Ви, господин Председател. Моята процедура по начина на водене е във връзка с опасенията, които госпожа Атанасова... Аз искам да кажа, че в Комисията тези предложения, които обсъждаме сега, бяха приети с единодушие, включително гласуваха за членовете на ГЕРБ-СДС, сред които и господин Кралев. Така че аз не мисля, че може да има някакви съмнения в предложенията, направени между първо и второ четене. Благодаря. Добре, независимо от това, моля да съобщите в Министерството на младежта и спорта, че се гледа този законопроект, и ако има възможност, поне заместник-министър да дойде на заседанието, но аз предлагам да продължим. Преди процедурите бяха прочетени параграфи 8 и 9. Има ли изказвания по тези параграфи? Не виждам. Затова подлагам на гласуване параграфи 8 и 9, така както са предложени от Комисията. Моля, режим на гласуване.

Моля, режим на гласуване. Гласували 93 народни представители: за 93, против и въздържали се няма. Параграфи 8 и 9 са приети. Моля да продължите с новите параграфи 9а, 9б, 9в и 9г.

„(1) Младежка организация е доброволно сдружение на лица за осъществяване на младежки дейности, което отговаря на следните изисквания: 1. не по-малко от 70 на сто от лицата в него са на възраст от 15 до 29 години включително; 2. повече от половината от членовете на управителния орган са младежи на възраст от 18 до 29 години включително.“ Комисията предлага да се създаде § 12: „§ 12. § 12: „§ 12. Член 22 се изменя така: „Чл. 22. Национално представителна младежка организация е младежка организация, която отговаря на следните изисквания: 1. регистрирана е не по-късно от две години преди подаване на заявлението по чл. 25;“

3. извършва дейност на територията на не по-малко от 30 на сто от общините в страната; 4. има членове не по-малко от 900 физически и/или юридически лица с нестопанска цел.“

„Младежи“ са лица на възраст от 15 до 29 години включително. 2. „Организации, работещи със и за младите хора“ са юридически лица с нестопанска цел, които не отговарят на изискванията на чл. 19, ал. 1,

Не знам дали това не променя смисъла. Добре, разбрах Ви предложението. Има ли реплики по направеното предложение?

Благодаря Ви, господин Председател. Моята реплика е по повод на това, че е недопустимо според мен това предложение изобщо да бъде правено в момента и да бъде обсъждано. То тотално променя текста на Законопроекта и смисъла му основно. Това е правна норма, която се въвежда сега, и ако в момента госпожа Иванова прави редакционна поправка, тя в никакъв случай не отговаря нито на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, а ми се струва, че не отговаря на Закона за нормативните актове. Отново подчертавам, че аз не съм член на тази комисия, нито съм разглеждала закона в детайли, но ми прави неприятно впечатление, че се правят подобни предложения, без да сме чули становището на Министерския съвет, а всъщност госпожа Иванова променя техните текстове.

да прекъснем, докато не бъдат детайлно обсъдени. Ако госпожа Иванова има намерение да оттегли своето предложение… …тогава репликата ми става безпредметна. Благодаря.

Не виждам. Колеги, подлагам на гласуване новите параграфи 9а, 9б, 9в, 9г,

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на наименованието на подразделението: „Преходни и заключителни разпоредби“. Предложение на народните представители Иван Ченчев, Инна Иванова. Деян Петков и Васил Зашкев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията предлага да се създаде § 14: „§ 14. (1) Заварените до влизането в сила на този закон младежки организации, които не отговарят на изискванията на чл. 19, както и национално представителни младежки организации, които не отговарят на изискванията на чл. 22, се привеждат в съответствие с тези изисквания в срок до една година от влизането в сила на този закон. закон. (2) В срока по ал. 1 национално представителните младежки организации подават заявление за вписване по чл. 25. (3) Национално представителните младежки организации, които не са изпълнили условието по ал. 1, се заличават от списъка по чл. 23, ал. 1.“ Параграф 10 – предложение на народните представители Иван Ченчев, Инна Иванова, Деян Петков и Васил Зашкев. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 15: „§ 15. § 15: „§ 15. Министерският съвет внася в Народното събрание доклад за младежта по чл. 5, ал. 1 за периода 2021 – 2022 г. в срок до 30 септември 2023 г.“ Предложение на народните представители Иван Иван Ченчев, Инна Иванова, Деян Петков и Васил Зашкев. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 16.“

Господин Председател, съвсем кратка процедура. Благодаря на всички, които работиха. Благодаря на народните представители и, разбира се, на хората, които работиха по тези предложения. Повярвайте ми, не сте сбъркали, защото много младежки организации ги подкрепят, включително Националният младежки форум. Така че не е нещо, което да е конфликт, но се чакаше отдавна, уреждаме някои от отношенията. Не виждам нищо страшно, така че напротив. Благодаря на всички, на залата и най вече на екипа на Комисията по въпросите на децата младежта и спорта – всички бяха перфектни. Благодаря.